Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo po amandmanima.Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite. **Vladimir Đukanović** Hvala uvaženi predsedavajući.Voleo bih da sam čuo makar jedan razlog zašto bi ovo trebalo da se briše. Možemo da se sporimo da li je ovo dobro ili nije dobro rešenje, mada ne vidim razloga, čak sam lično pristalica da bude na pet godina pa da može ponovo da se izabere. Ne vidim razloga zašto se tako, kako neko ovde obrazlaže, vrši kontrola navodno nad predsednicima sudova. Prvo, ne kaže se da će on sigurno biti izabran u narednom mandatu, nego može da bude izabran, a da li će, videćemo, ko to zna. Jer, ako može i predsednik države da se bira, ima pravo dva puta da se kandiduje, ne vidim razlog što ne bi to mogao i predsednik suda. U čemu je tu sada neki poseban problem? Tako da, sam po sebi amandman bi možda imao smisla da je makar nešto obrazloženo. Briše se, nije mi jasno zašto.S druge strane, kada ovde slušamo priču o partijskom pravosuđu, recite mi nekada ranije kada se to dogodilo da neki ministar izgubi spor, da izgubi postupak pred sudom. Prvi put se to dešava danas u tom našem partijskom pravosuđu, gde mi navodno kontrolišemo predsednike sudova. Valjda bi ti predsednici sudova onda, ako su naši partijski kadrovi ažurirali malo te sudije i tužioce da rade efikasnije i bolje, a ne da nama se prigovara kao SNS i sadašnjoj Vladi od strane naroda, pošto mi i dalje imamo taj komunistički sindrom da ovde vlast određuje kakve će biti presude i da vlast komanduje sudijama, pa valjda bi oni naredili tim sudijama da rade u našu korist, pa bi te presude bile efikasnije, pa se ne bi događalo da padaju neke optužnice za određene kriminalce za koje se zna otprilike šta se radi, jer očigledno, ne može ni da se dođe do dokaza, jer su bili prilično vispreni u nekom ranijem periodu, pa su to znali papirološki da pokriju. Valjda bi se te sudije angažovale na partijskom radu, pa bi i te kako predano radile u našu korist.Ne, sada se dešava nešto drugo. Naši ministri gube sporove. Gospodin Rističević kao poslanik je izgubio takođe spor. Izvinjavam se, kada je to moglo ranije da se dogodi? Setite se, gospodine Arsiću, mi smo imali situaciju da je sudija podneo ostavku, nije želeo više da bude sudija u nekom prethodnom periodu, zato što su mu doneli presudu kako je sam rekao, kako da presudi protiv Mladićevih jataka, jel tako bilo?Da ne pričam za neke druge sporove, pa čak je jedan sudija u jednom velikom postupku rekla, izdiktirali su nam, pa su ispravili presudu, dobila je presudu. O čemu mi pričamo? Da ne pričamo o tome da je 600 i nešto sudija na pravdi Boga izbačeno iz pravosuđa i onda oni pričaju o partijskom pravosuđu? Oni imaju obraza da pričaju o partijskom pravosuđu, a čitali smo ovde da su predsednici opštinskih odbora ocenjivali, jedne partije, konkretno DS u jednoj opštini, na koji način su

bih zamolio kada podnosite ovakav amandman i pričate o tome da li imate danas partijsko pravosuđe, ne kažem uvek je bilo uticaja nažalost, uticaja vlasti na pravosuđe. To se uvek dešavalo. Ali, to danas apsolutno ne postoji. Čak, pazite, mi to nemamo pravo ni da kažemo, jer smo narodni poslanici. Nemamo mi pravo da komentarišemo sudske odluke, niti da li će tužilac da podnese, da podigne optužnicu ili ne, to nije naš posao, ali mogu lično ovako kao građanin da ipak izrazim veliko nezadovoljstvo radom pravosuđa danas. Ja to otvoreno kažem. Ali, nemam pravo da kažem da li je presuda dobra ili nije. Tako se vrši pritisak na pravosuđe.Ovo što mi slušamo, pa da pa da li je sudija dobro doneo odluku? Ko si ti da ocenjuješ da li sudija dobro doneo odluku? Možda se to meni to ne sviđa, ali nemam prava da tako javno govorim.Ako poštujemo tu tripartitnu podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, one su nezavisne jedne od druge. Mi biramo samo sudije ovde, ali nemamo pravo da utičemo na njihov rad i na njihove odluke, uostalom nismo ni kompetentni za tako nešto. Hvala. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, pomaže Bog svima, Aristotelovo načelo je govorilo da ići sudiji znači ići pravdi, a ovo novo, naprednjačko načelo kaže da ići sudiji znači ići SNS i u tom smislu i u tom smislu zaista jeste problematična čitava ova problematika zakona o sudijama i zato smo naravno, predložili da do ovih izmena ne dođe amandmanom, da se ovi određeni članovi brišu, pa tako i ovaj član 1. i smanjenje dužine mandata na četiri godine i mogućnost ponovnog izbora i produživanje mandata nakon sticanja uslova za starosnu penziju jesu stvari koje dovode u pitanje nezavisnost sudstva i na razne načine uplivišu partijski na sudstvo u Srbiji.Ali, nije to jedini problem. Ovde se dosta govorilo o uticaju partija na sudstvo, i jasno je da SNS, koja još uvek nije pokazala ispisnice za 650 sudija, koje je svoje vreme učlanila, ima uticaj makar na tih 650 sudija.

Pa ovo je najviše partijsko sudstvo u novijoj istoriji iz prostog razloga što su sudije i dalje formalno i suštinski članovi SNS. Opet kažem, nije to jedini upliv na naše sudstvo. Imamo još druge veoma ozbiljne načine upliva, o kojima se ovde nedovoljno govori. Imamo primera radi poslovne banke. Mi smo vam dokazali da sudije imaju privilegovane kredite, koje im zapravo korumpiraju poslovne banke ovde u Beogradu. I sudije osnovnih sudova, i Vrhovnog kasacionog suda, dobijaju VIP kredite od poslovnih banaka, koje ne može da dobije niko drugi u Srbiji.Šta

Nego da bi im sudili u interesu poslovnih banaka, koji pljačkaju građane Srbije. To vam je drugi izvor uplivisanja na srpsko

Ko su potpisnici ugovora sa poslovnim bankama u privilegovanom kreditiranju sudija? Predsednici sudova. Dakle, predsednici sudova direktno rade sa poslovnim bankama na dobijanju koruptivnih povoljnih kredita, koji ne može da dobije niko drugi u Srbiji, da bi za uzvrat radili za banke kada dođe oštećeni bankarski klijent

i da pošaljete pismeni zahtev Agenciji za borbu protiv korupcije da li nosioci pravosudnih funkcija zaista imaju takve kredite, jer su bili u obavezi da ih prijave.

mi smo veoma precizno dostavili materijal, lično predsedniku Vlade i novoj ministarki pravde sa kopijama ugovora i načina kako su dakle banke korumpirale sudstvo u Srbiji. Nismo pričali praznu priču. Dostavili smo dokaz. Nije mi partijski i ovaj bankarski uticaj na sudstvo jedini. Imamo i organizovane kriminalne grupe koje utiču na Tužilaštvo i sudije u Srbiji.Evo navešću vam još jedan konkretan primer. Primer Zorana Ćopića, koji je pravosnažno osuđen za pranje para u Srbiji. Jedini. Kao da je sam prao pare. Ne može niko sam da pere pare u Srbiji. Mora da pere pare preko poslovnih banaka, mora da ga u tome štiti neka policija, mora u tome da ćuti neko tužilaštvo i neki sudovi, mora da ima neku političku podršku da bi mogao da pere pare od trgovine drogom. To je, zapravo, osnovni problem sa sudstvom u Srbiji. Kako neko može da bude osuđen za pranje para jedini, a da svi oni sa kojima je prao pare izbegnu sudsku odgovornost. pa imate uvodnu rečenicu, da ne čitam, predsednik suda u članu 72. stav 1. menja se i glasi – Predsednik suda menja se na četiri godine i može biti još jednom izabran za predsednika istog suda. To je amandman. Na taj član je podnet amandman da se on briše. Molim vas o tome da govorite.

i praktično onemogućili da raspravljam o ovoj tački dnevnog reda i da imam sopstveno mišljenje po tom pitanju. Dok su drugi mogli da govore o čemu god žele i plus i plus ste mi uzeli određeno vreme, ali ste obećali da ćete mi nadoknaditi, što je korektno sa vaše strane. **Veroljub Arsić** Nadoknadiću vam i ceo minut.Vidite, kolega Obradoviću ja sam jako tolerantan i puštam poslanike da široko tumače šta je dnevni red, a vi ni da tako širokom tumačenju dnevnog reda niste uspeli da se uklopite.

i jesu izvor uticaja i upliva od strane partija, od strane kriminalnih organizovanih grupa, od strane poslovnih banaka i od strane stranaca, koji primera radi finansiraju određene sudove u Srbiji i određena tužilaštva u Srbiji. Zaista je to neverovatno pitanje. Da li ste nekada o tome razmišljali, kolege narodni poslanici? Da li neka država sme sebi da dozvoli, da njena tužilaštva i sudovi budu finansirani od strane stranih država ili stranih nevladinih organizacija? Da li određena tužilaštva i sudovi za neke izmišljene ili stvarne ratne zločine, mogu da objektivno i nepristrasno sude ako su finansirani, ponavljam, ne od ove države nego od stranih država. Naravno, onda se postavlja pitanje i odgovornosti tih tužilaca, koji nisu možda dobro sproveli ovaj postupak sa dokazivanjem krivice Ramoša Haradinaja, dakle da li smo postavili ikada pitanje odgovornosti onih koji možda nisu dobro sproveli određeni postupak za utvrđivanje odgovornosti Ramoša Haradinaja, pred francuskim sudovima. Vidite, ako uzmemo u obzir

da budem tolerantan i dozvolio da jako široko tumačite amandman koji ste sami napisali, koji ima samo dve reči „briše se“.Nemam ništa protiv toga, odmah da raščistimo, ali vi ste krenuli na predsednike sudova, reč je o mandatu predsednika sudova, a ne o predsednicima sudova, pa ste krenuli na javne tužioce, pa ste krenuli na Vladu, pa ste krenuli na nevladine organizacije još ste vi zabrinuti zašto te nevladine organizacije, koje su sačinjene od nosilaca javnotužilačkih funkcija i nosilaca pravosudnih funkcija, primaju sredstva iz inostranstva.I ja sam zabrinut, zato što najviše napadaju SNS i Vladu Republike Srbije i vi upravo govorite ono što su oni vama rekli da kažete. Oni su ti koji su vršili pritisak preko sredstava javnog informisanja.(Srđan

smeta?Znači, ja vas molim da govorite o mandatu predsednika sudova.Evo, osam minuta ste govorili, 45 sekundi niste bili u temi dnevnog reda, minut vam vraćam što sam vam oduzeo i to je znači sedam minuta.Molim vas da govorite makar jedan minut po tački dnevnog reda i o amandmanu o kome se vodi rasprava.

vas izuzetno cenim kao polemičara i voleo bih sa vama da polemišem, ali kada želite sa mnom da polemišete, morate da siđete u skupštinske klupe. Ne možete sa pozicije predsedavajućeg. Inače, veoma rado bih voleo sa vama da polemišem.Dakle, da dovršimo ovaj prvi deo svog izlaganja. Predsednici sudova o kojima mi ovde govorimo su osnov i izvor korupcije u srpskom sudstvu. Skrivanja dokaznih materijala izaziva izuzimanje dokaznih materijala iz sudskih predmeta.Zašto smo predložili ovaj amandman? Zato što predloženim amandmanom se upravo štiti ustavno načelo nezavisnosti i samostalnosti sudstva, kao i načelo nezavisnosti sudijske funkcije, budući da predsednici sudova kao starešine i rukovodioci u poslovima sudske prakse moraju imati jednobrazan zakonski tretman u pogledu trajanja mandata.Samo da ste pročitali naše obrazloženje amandmana imali biste odgovor na veoma jednostavno pitanje i ne biste imali potrebe da bilo šta samnom polemišete.Znači, već smo vam napisali. Ja vam sada samo dodatno obrazlažem zašto smo vam napisali u obrazloženju amandmana da se ovim dovodi u pitanje nezavisnost sudijske funkcije koja je već ugrožena uplivom partija, poslovnih banaka, stranaca i, naravno, organizovanih kriminalnih grupa.Svi koji su praktično pred srpskim sudovima u prethodnom periodu, a posebno u periodu vladavine SNS, koja je pobedila na izborima na priči o borbi protiv kriminala i korupcije, optuženi za najteža krivična dela kriminala i korupcije danas su na slobodi.

evo, za kraj da mi navedete jedan završeni sudski postupak sa pravosnažnom presudom na osnovu koje se na višegodišnjoj robiji u zatvorima Srbije nalazi tajkun ili političar koji je opljačkao Srbiju u prethodnih 27 godina i nemam više pitanja. Hvala.

tako je njihov zaštitnik građana, njihov predsednički kandidat okretao leđa građanima, ali ja reklamiram Poslovnik.Pozdravite Sašu Jankovića, prangijaševića, ili kako se već preziva.Molim vas, ja reklamiram povredu člana 106, 107. i 109. Grubo je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine, posebno nas koji nismo imali nikakve veze sa privatizacijom i izvesnom osobom koja se zove Zoran Ćopić Ćopa.Aristotel, koji je ovde citiran, rekao je: „Drag mi je Platon, ali mi je istina još draža“. Tako je meni drag portparol čačanske biblioteke, dugogodišnji, ne znam čemu je to služilo, ali mi je istina još draža i mislim da je zbog toga povređeno dostojanstvo Narodne skupštine.On je rekao nešto nama za tog Ćopu, a taj je stekao kapital i Industriju kotrljajućih ležajeva je kupio za vreme vlasti njegovog koalicionog partnera, pa je kupio i šećeranu u Sremskoj Mitrovici za vreme vlasti njegovog koalicionog partnera koji je akumulirao novac i zahvaljujući tom novcu koji su dobili od Ćope se on danas plasirao ovde u parlamentu i grubo je narušeno dostojanstvo Narodne skupštine i s tim u vezi, s obzirom da ste ga više puta upozorili da se nije držao onoga što ste mu vi rekli, u skladu sa članom 109, ja vas molim da mu izreknete jednu opomenicu potparolu čačanske biblioteke, eks, bivšem, a ukoliko, ja poštujem vašu bolečivost, to ne želite, ja imam razumevanje i ne tražim da se o ovome glasa na sednici Narodne skupštine.Završiću opet sa Aristotelom: „Koreni učenja su gorki, ali su plodovi slatki“ i zato preporučujem mom kolegi da konačno nešto nauči. Hvala.

zato što je, i pored vašeg upozorenja, nastavio da priča o tački koja nije na dnevnom redu i pri tome je koristio uvredljive izraze.Znate, ovde je neko optužio sudije da su leglo mafije, kriminala, korupcije i ne znam čega. Time vređate i Skupštinu, jer mi te ljude biramo.To je skandal da tako neko, šta god neko mislio o njima, upotrebljava takve strašne izraze. Pri tome nam pokazuje kako bi on vodio državu, jer pita, zamislite, vlast koji je to tajkun osuđen. Pa, ljudi, nije ovo Titov period, ne donose se u Savezu komunista odluke kako će nekom da se presudi, nego se to radi u sudovima i to je dokaz kako bi oni vodili državu. Oni bi u kabinetima donosili presude, a ne u sudovima. Đukanoviću. **Vladimir Đukanović** Gospodine Arsiću, pošto je gospodin rekao da su sudije naše korumpirane, ja vas pitam da li je kriminalac sudija koji je protiv gospodina Stefanovića doneo presudu? Da li je to kriminalac onda? Pa nekog bi trebalo da bude sramota, a vi ste trebali da mu date opomenu. Hvala vam.

Hvala, gospodine predsedavajući.Reklamiram član 100. Ako želite da polemišete sa poslanicima, morate da napustite mesto predsedavajućeg i da siđete među poslanike.Da li je moguće da vi dozvoljavate sebi da vam Martinović komanduje i izdaje direktive sa svog poslaničkog mesta šta treba da radite, kome treba da oduzmete reč, kome treba da date reč? Ja prosto ne mogu da verujem.Ceo dan sedim ovde i vidimo kako se gospodin Martinović ponaša. Žao mi je što gledaoci to ne mogu da vide i da on i vama i gospođi Gojković i svakome ko predsedava i gospodinu Đorđu Milićeviću komanduje sa mesta šefa poslaničkog kluba SNS kada kome treba da date reč, kome treba da oduzmete reč i kako treba da se ponašate.Ja se nadam da ste vi ozbiljan čovek i da

je govorio o meni, nisam hteo da mu izreknem opomenu, da mi neko naređuje šta ću ovde da radim. Može da daje sugestije, ne može da naređuje, a donosim odluke i zbog toga što jako dobro znate da je tako, to je vaša sramota za ovo što ste sada izgovorili i o tome neću više da diskutujem.Što se tiče povrede člana 100, obrazlagao sam zašto sam gospodina Obradovića prekinuo u njegovom izlaganju i molio ga da se vrati na temu i tačku dnevnog reda ili želite da kažem – niste u temi i da isključim

pridružujem se i pominjanju člana 106. i još nekih članova, s obzirom da, gospodine predsedavajući, vi se starate o redu na sednici, a takođe, i prilikom povrede Poslovnika, starate se kako se primenjuje povreda Poslovnika.Tako da, ovde ste dozvolili poslanicima vladajuće većine da repliciraju poslanicima koji su pre njih govorili kroz formu povrede Poslovnika, a takođe ste tolerisali da dok je izlagao gospodine Obradović sve vreme se vodi žustra polemika i dobacivanje od strane poslanika, pre svega vlasti, pa čak sam i ja odgovarao poslanicima vladajuće većine, umesto da ste tada reagovali i opomenuli, kako njih, tako i mene na primer i još neke opozicione poslanike i prosto da se vratimo na neki redosled normalnog funkcionisanja i normalne komunikacije.Takođe bih hteo da kažem da s obzirom na ta dobacivanja i na ono što dozvoljavate i tolerišete i što ste dozvolili kolegi Rističeviću da prekrši član 103. Poslovnika Skupštine Srbije, da je gospodin Ćopić, zašto ne zahtevate izručenje gospodina Ćopića da služi kaznu ovde u Beogradu, nego ga puštate da šeta po Banjaluci? I mi smo upravo dužni radnicima IKL da kažemo kako je prodata ova njihova zgrada gde se pravi „Grin garden“ na Paliluli i ko je uzeo novac. Dužni smo da kažemo i radnicima „Zmaja“ da je Ćopić zajedno sa Goranom Novakovićem, za šta ni jedan ni drugi nisu osuđeni, upropastio firmu i pretvorio je u ledinu gde je sagrađen hipermarket.Dužni smo i šećerani i u Zrenjaninu, ne samo u Sremskoj Mitrovici. Ja sam ovde puštao snimke. Tužilaštvo nek me zove i nek me procesuira, za to je zaprećena ozbiljna kazna zatvora zato što odajem državnu tajnu.Ali, takođe sam dužan da poklonim nešto gospodinu Orliću i gospodinu Martinoviću. Imate od mene poklon. „Afera“ koju je Vučić finansirao i osnovao za 50.000 evra je objavljivala delove stenograma koje ja objavljujem. Takođe, vi ste slali svim medijima, objavljeno 8. marta 2014. godine, SNS, vaše prostorije, slali ste medijima. Ja ću vam dokazati i ugovore sudija, kao što sam vam već pokazivao.

Član 107. na govor poslanika Rističevića.Nastavlja se da se koriste izrazi, recimo, poslednji, vrlo sličan onome Saši kraduloviću i Saši rasuloviću, imamo i prangijaševića i vi to dozvoljavate. kao da uspostavljate neku novu praksu, pa kažete – kako znate da se na vas odnosi?Pa, zamislite kada bih ja krenuo sada da govorim, krajnje nezrelo, dečije, da kažem da je ovaj zakon predložio blatoljub Martinović, na nalog kradoljuba Vučića, da Skupštinom predsedava lažoljub Arsić, a da cirkus pravi lažoljub Rističević. Na šta bi to ličilo?Preispitajte, molim vas, ovakvo vođenje sednice. Pa, nećemo na ovakav dečiji način u Narodnoj skupštini da prozivamo poslanike. Zar želite da svi poslanici opozicije koriste to infantilno pravilo koje hoćete da uspostavite i da na ovakve načine prozivaju druge? Molim vas da se uozbiljite. Hvala. Orlić. **Vladimir Orlić** Gospodine predsedavajući, 112. Koristili smo ga već danas, ali bojim se, izgleda da nije dovoljno i moraćemo opet još koji put, da se neke usijane glave ovde malo ohlade.Član 112. vama daje pravo da vi odredite pauzu makar i na par sekundi, ali čisto da se neki kojima je to ovde očigledno neophodno malo saberu i u red dovedu. Zašto mislim da je pauza potrebna? Ne, samo zato što se maše poslovnicima s one strane sale samo da bi po sistemu – živ mi Todor da se čuje govor, svako sebi da oduška, pa priča šta god hoće, uključujući i one koji dobacuju upravo sada, i one koji se ljute kada im se kaže da im je ponašanje sirovo, a nikako da ga koriguju i promene. Dobro bi došla pauza i zbog toga što se internet pokreti sa po 1% i 2% rezultata na izborima trude da nam objasne da Poslovnik ne znaju.Mi nismo dužni da slušamo ta njihova obrazloženja i ta dokazivanja. To što ne znaju, to je njihov problem. Zbog toga mislim da bi bilo zgodno par sekundi daju dokaze za ono što mi tvrdimo, da se iz tabloida oni snabdevaju informacijama, kvaziinformacijama, npr. iz sadržaja da je neka Emina bez šminke bledunjava domaćica. E, to je taj nivo diskusije, rasprave i svega ovde što se dešava. I mislim i zbog toga pauza.Još nešto, takođe važno, pauza zbog toga što neki koji se ovde hvale da neke stvari rade infantilno, takođe i to treba da zadrže za sebe, a ne da opterećuju Narodnu skupštinu, i zbog toga par sekundi dobro bi došlo, gospodine predsedavajući.Još jedna stvar, što se tiče priča o direktivama, nemojte da oni koji rade na navijanje ovde ustaju i pričaju o tim stvarima nama. Dakle, ako treba, neka se saberu, pa tokom te pauze koju ćete, nadam se, dati, popiju malo šećera, malo vode, zajedno, sigurno će im dobro doći i godiće im. A onima koji ne znaju o čemu je ovde danas reč, da se u međuvremenu snabdeju informacijama, naoružaju znanjem, pa da mogu da diskutuju. Ako nisu stigli da se pripreme za sednicu zato što su bili ovog vikenda u Blajburgu, razumem ali… Dva minuta, gospodine Orliću.Nećemo više koristiti pravo iz člana 112. To pravo smo iskoristili. Sada ćemo da koristimo pravo iz člana 109. Poslovnika da bismo sednicu i red na sednici priveli Poslovniku.Da

uvodi promenu, da se predsednik suda umesto na jedan mandat od pet godina i bez prava na drugi mandat, da se ta odredba menja sa dva mandata na četiri godine.Ja se slažem sa poslanikom Orlićem, koji je u svojoj diskusiji kazao da se praktično ništa ne menja u odnosu na ono što je bilo do sada, odnosno pravosuđe je bilo urušeno i ranije, pre nego što su došli na vlast, i nastavilo je na isti način. Tako da, zaista se slažem sa tom ocenom.Međutim, naš posao ovde je da stvari promenimo i da promenimo na bolje. To što je neko napravio katastrofalnu reformu pravosuđa 2009. godine ne znači da sad nova vladajuća većina treba da radi iste i još gore stvari.Struka stvari.Struka je rekla jasno povodom ovoga, i društvu sudija i sve sudije od integriteta, da je ovo jedna pogrešna odluka, odnosno da da pravimo dva mandata za predsednika suda je pogrešna politička odluka. Činjenica da su se i ranije sudije birale politički i bio politički uticaj na njih ne menja ništa na činjenici da nam je potrebna promena, a ne kontinuitet sa onim što je bilo ranije.Znači, struka kaže sledeće – potrebna je relativizacija uloge predsednika suda, ne jačanje uloge, nego relativizacija. Onda se ovde postavlja pitanje, kao – kako kada napravimo dva mandata, kako će to otvoriti veći prostor za politički uticaj na sudije? Pa, u stvari, ova jedna odluka daje vladajućoj većini, a u Srbiji je poznato, to građani znaju, da svako ko se dočepa vlasti, misli da će na vlasti zauvek i ostati, pa onda sebi daje ovim mogućnost da nekog sudiju nagrađuje ili kažnjava, zavisno od poslušnosti prema vlasti.Predsednik suda je spona najbrža između sudstva i izvršne vlasti. Društvo sudija jasno kaže da najveći, odnosno najvažniji kanal pritiska na sudije ide preko predsednika sudova, i to 44% od onih koji su pitani kažu da je to tako, dok velika većina, taj broj nam nije dat, uopšte se ne izjašnjava o tome, odnosno ne želi da odgovori na ovo pitanje iz straha.Zbog ovoga je ovo jednostavno pogrešno. Ovo ne treba raditi. Struka nam kaže da ovo ne treba raditi. Ono što je potrebno da bude za predsednika suda je to da bude prvi među jednakima, a ne da se na ovakav način privileguje, i videćemo kada dođemo do članova 2. i 3, kako izgleda ta privilegija koja se sada predsednicima suda daje.Dajte daje.Dajte da promenimo ovo. Dajte da konačno napravimo jedan otpon od onoga kako pravosuđe u Srbiji funkcioniše od vajkada. Hajde jednom da da pokušamo da postignemo nezavisno pravosuđe. Znači, predsednik suda treba da bude prvi među jednakima, ne treba da dobija privilegovan položaj i ne treba da bude u situaciji, gde može da zadovoljava naloge političke većine i da na taj način kao poslušan predsednik suda bude izabran na dalje i dobije privilegije koje ćemo videti u članu 2. i članu 3. Predloga ovog zakona. Član 4. posebno, ima amandman, na njega o čemu ćemo posle govoriti.Znači, da ponovim, treba nam relativizacija uloga predsednika sudova, ne jačanje uloge predsednika sudova. Shodno tome trebalo bi prihvatiti ovaj amandman, u stvari trebalo bi da vladajuća većina povuče ovaj predlog u celosti zaista, bežanje od odgovornosti da Vlada ne predlaže zakon, nego da koristi poslanika koji će ovo da uradi.Pitanje koje imamo kod izbora predsednika sudova, i o ovome govorio poslanik Orlić, zakon je takav kakav je, Ustav je takav kakav je i politički se biraju i predsednici sudija i sudovi. Kad kažem politički, mislim na Skupštinu. Zato što vladajuća većina koja glasa na zvonce, podsetiću vas, izglasava ovo. Znači, ovo nije slobodna diskusija poslanika, nego jednostavno nalog partije koja je na vlasti.Druga stvar, ono iz čega je potpuno jasno da je to tako, imamo, takođe, predlog za predsednike sudova koja je deo ove tačke dnevnog reda, u kojoj ništa ne možemo da zaključimo iz biografija koje su nam date, pošto nikakvih rezultata rada tih sudija nema na osnovu kojih bi poslanici uopšte mogli da donesu … **Veroljub Arsić** Kolega Raduloviću, ali to nije tema više. **Saša Radulović** … da se na politički način biraju sudije. To treba promeniti. Način da se ovo promeni je, izmena zakona koja bi bila dobra, da ne ide preko Skupštine, nego da sudije biraju i da daju veliko i bogato obrazloženje poslanicima koji bi onda to potvrdili zajedno sa rezultatima rada. Pošto se to ne dešava, imamo političke sudove danas, to građani znaju, naravno, isto kao što smo imali u prošlosti, ali valjda vladajuća većina želi da se hvali time da je popravila neke stvari, a ne da su stvari ostale iste kao što je to lepo objasnio poslanik Orlić. Hvala. **Veroljub Arsić** Hvala.Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Ako se završio ovaj masivni aplauz, kako kaže pesma – tamburalo momče u tamburu. Je li tako?Malo je neobično da se ovde počinje rasprava argumentom, mi treba da promenimo ono što ne valja, a ne da ostavimo loše kako je sada, a predlog koji se podržava, predlog amandmana koji se podržava treba da ide upravo u smeru da se zadrži kako jeste, da se ne usvoje izmene i dopune, nego da se zadrži kako jeste. Jel to zvuči kao da ima smisla? jedna i druga stvar, jedna rečenica i ovo drugo postupanja u isto vreme, teško.Što se tiče privilegija, ajmo još jednom, šta znači mogućnost reizbora? Potencijal. Da li je unapred jasno ko će vršiti i ko će se izjašnjavati u tom reizboru? Ne. Znači, sve ono na šta se bilo ko žali, makar u teoriji, makar izmaštan, baš i treba da se popravi u praksi, kroz postupanje sudija, ukoliko želi da sutra on bude reizabran. On ne zna ko će to raditi. To unapred niko ne može da kaže. Šta se ko nada? NJegova je lična stvar. Ali ako hoće da bude reizabran, sudija mora da bude siguran da ima odličan utisak kod svih i da će ga imati u budućnosti. li je to teško za razumevanje? Ako je teško za razumevanje, onda moram da kažem – jasno mi je zašto se tako nastupa u ovoj sali i zašto se tako diskutuje i takvi strašni argumenti iznose. Onda mi je jasno zašto kao posledicu se dobija jedan posto glasova na izborima, zašto se dobija manje nego što ima nevažećih listića. Završava ona pesma, tu strofu rečima – tambura mu od suvoga zlata, verovatno zlato plaćeno dolarima, ali rezultat je tamburanje u prazno i ništa osim toga. Hvala lepo. Po Poslovniku?Zatražite reč. Povređen član 107. - dostojanstvo Narodne skupštine.Ponoviću vam šta je govornik izgovorio.Tamburalo momče u tamburu, usijane glave, sirovo, primitivno, ovo je vređanje. Ovakve stvari ne bi smele da se iznose u Skupštini. Takođe, povređen, naravno, i član 106. gde je govornik govorio o stvarima koje nikakve veze sa dnevnom redom nemaju. On bi da govori o predsedničkim izborima, ovome, onome, ja ne znam, ovo je očigledno građanima, izvor ovoga svega ste vi predsedavajući. Onda bih ja trebao koristeći ove izraze da se vratim nazad na infantilne karakterizacije tipa lažoljub Arsić, lažoljub Rističević, kradoljub Vučić, blatoljub Martinović. Znači, morate da prekinete sa ovim. Ovo nije dostojno ovog Doma.Opomenite poslanike da ne govore tamburalo momče, usijane glave, sirovo, primitivno kada se obraćaju poslanicima. To nije primereno ovom Domu i krivac je predsedavajući koji ovakvo ponašanje dozvoljava. Hvala.

citirao je neku pesmu. Sada, tačno je, u pravu ste, kolega Raduloviću, ja sam najviše kriv za stanje u Narodnoj skupštini, jer čim izađete, makar malo, iz teme dnevnog reda trebao sam da vas zaustavljam, svakog poslanika. Ako to nije dovoljno, onda da isključujem mikrofon. Ako to nije dovoljno, onda da idemo na opomene. Ako tako želite da vodim sednicu ili da, recimo, iznosite neistine, dajete predloge koje nemaju smisla, a ja da vas u tome prekidam kao što je bilo kada ste rekli neka sudije predlažu kandidate za nove sudije, predsednike sudova, pa sada to ne radi Društvo sudija, već Vrhovni savet sudstva. Ko je tamo? Sudije.

ovih uvreda koje su predsedavajućem smešne.Kada napravite dva mandata za predsednika suda, onda ste praktično političkoj većini u ruke dali alat da može da nagrađuje i kažnjava predsednika suda zavisno od njegovog ponašanja u predmetima. Kada to spojite sa tim da su predsednici sudova najvažniji alat pritiska na sudije, dobijete te poluge političkog pritiska na sud. Znači, mi treba da napravimo pomake na bolje, a ne na gore. Ovaj pomak, odnosno ova izmena zakona, kako ste je napravili je pomak na gore, a nama treba na bolje. Ovo je jednostavna logika.Neću se izjašnjavati o logici poslanika Orlića zato što je to neprimereno. Govorimo o tački dnevnog reda. Znači, objašnjenje, ponoviću ga još jednom, kada ovo ovako napravite dali ste alat političkoj većini da utiče i postavlja i razrešava sudije. Ojačali ste ulogu predsednika suda zato što on može nesmetano da krši

Znači, povukli ste pitanje. Pošto predsednici sudova vrše uticaj direktan na sudije da presuđuju ovako ili onako, onda donose odluke da skinu sudije sa predmeta, da stave nekog drugog sudiju, određuju ko će dobiti predmet, upravljaju sa spisima, mnogo stvari i to je u stvari centar korupcije unutar sudija.Sa pravom struka kaže da je potrebna revitalizacija uloge predsednika suda, a ne jačanje, u kome dobija privilegije o kojima ću govoriti kad bude čl. 2. i 3. zakona na dnevnom redu, dobija privilegije i biva zaštićen i još politička većina ima i šargarepu i batinu, u slučaju da taj predsednik suda radi ili ne radi svoj posao onako kako partijska većina to želi. Znači, da podvučem, predsednici sudova su glavni instrument uticaja na sudije i na rad sudija u pravosuđu i imaju direktnu sponu sa izvršnom vlašću.Zbog toga, struka kaže, društvo sudija, sve sudije od kredibiliteta, da je ovo pogrešan put i korak nazad, a ne korak napred od onoga gde bi hteli da stignemo, a to jeste, nadam se, svima cilj – nezavisno pravosuđe. Hvala.

smo mogli da čujemo od predstavnika bivšeg režima neke kvalifikacije za ovaj zakon, pa recimo, da je to brutalno mešanje u pravosuđe, da su predsednici sudova ljudi kojima se mandat produžuje zato što im većina nešto duguje, pa ako neko bude poslušan biće mu produžen mandat, itd. Šta je to? To je, u stvari, njihova autoprojekcija. A sada ću vam reći zašto je to autoprojekcija.Recimo, to pokazuje izveštaj Evropske komisije iz 2010. godine, koji je ocenio njihovu reformu pravosuđa koju su oni sprovodili, pa kaže: „Postupak reizbora sudija i tužilaca izvršen je na netransparentan način, čime je ugroženo načelo nezavisnosti sudija.“ Tela koja su odgovorna za ovaj proces – Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, radila su u privremenom sastavu, što znači da ta profesija nije bila predstavljena na odgovarajući način i da je rizik od političkog pritiska bio visok.Pored toga, ni u Savetu ni u Veću nisu imenovani svi članovi, nisu se primenjivali objektivni kriterijumi za reizbor, utvrđeni u tesnoj saradnji sa Venecijanskom komisijom Saveta Evrope. Sudijama i tužiocima nije data prilika da budu saslušani tokom postupka i nisu im data adekvatna obrazloženja za rešenja. Oni koji su bili kandidati po prvi put, 876 sudija i zamenika tužilaca, imenovani su bez održavanja razgovora sa njima i primene kriterijuma koji se zasnivaju na zaslugama. Ukupan broj sudija i tužilaca nije na pouzdan način izračunat i nekoliko puta je korigovan pošto je reizbor već bio izvršen.Sudije koje nisu reizabrane mogle su da ulože žalbu samo Ustavnom sudu, a ovaj sud nema dovoljno kapaciteta da u potpunosti razmatra rešenja, i pazite sad ovo – od više od 1.500 žalbi, rešen je samo jedan predmet. U tom predmetu je Ustavni sud iz procesnih razloga poništio prvobitno rešenje. E, tako je izgledalo pravosuđe pre 2012. godine, gospodo, i oni su našli da nas kritikuju. Sramota.

Što se toga tiče, ja moram pre svega da ukažem na jednu vrlo opasnu pojavu koja se danas manifestovala u ovom parlamentu, a to je pojava da se ispoljavaju motivi koji ukazuju na urušavanje pravosuđa.Istaknuta pravosuđa.Istaknuta je jedna činjenica da je predsednik suda prvi među jednakima i da ga treba relativizovati. I to kažu oni koji su apsolutni laici, koji nemaju apsolutno nikakve veze sa pravnom strukom, a naročito ne sa strukom koja se vezuje za nosioce pravosudnih funkcija.Pojam – prvi među jednakima je veoma relativan pojam, a predsednik suda po svom kapacitetu je znatno iznad tog relativnog pojma. Znatno iznad. Ako je prvi među jednakima, zbog čega mu zakon daje izuzetno veliku odgovornost, nemerljivo veliku odgovornost, odgovornost da iz njegovog suda ne izađu odluke koje su protivne zakonu, odgovornost da je organizacija rada u sudu uspešno ustrojena, odgovornost da su odeljenja u sudu ustrojena, odgovornost da jedan sudija ne može da bude zadužen sa 500 ili hiljadu predmeta, a drugi sa 20, odgovornost da iz sudske prakse ne izlaze odluke koje su različite, iako su iz istog suda, što ukazuje na ujednačavanje sudske prakse? To je odgovornost predsednika suda. Po čemu je on onda prvi među jednakima? On je znatno iznad toga – prvi među jednakima.Drugo, on odgovara za materijalno-finansijsko stanje u sudu, i to u punom kapacitetu. Niko drugi nije odgovoran osim njega kako sud finansijski posluje, zato što on polaže račune zbog čega nije preduzeo mere ukoliko se u sudu radi bilo šta što je protivno i Poslovniku o radu i pravilima i finansijskom poslovanju. Po čemu je onda on to taj koga treba relativizovati? Hoćemo li da uvodimo anarhiju u pravosudni sistem? Hoćemo li da uvodimo anarhiju u sudove?Zato ja kažem da je izgovorena reč opasna, zbog toga što se u javnom mnjenju stvara sada odijum prema kompletnom pravosuđu, vrlo negativan. I to je cilj. Očigledno je da je to cilj. A tak cilj ne sme da bude postavljen ovde.Rečeno je da su predsednici sudova izvor korupcije. Pazite – predsednici. U Srbiji ima preko 100, blizu 150, predsednika sudova. Je li to znači da sprovodimo generalizaciju da su svi oni koruptivni, da su svi učinioci protivpravnog delovanja u kojima su sadržana obeležja krivičnih dela? LJudi moji, to su izuzetno teške reči, ne samo uvrede već nešto što može da bude jako opasno.Govori opasno.Govori se o tome da je rekla struka da se preko predsednika sudova vrši uticaj. Struka je rekla. Koja struka? Lično se osećam uvređenim i povređenim, jer sam deo te struke kao advokat. Hajde, neka mi neko kaže gde je, imenom i prezimenom, predsednik suda na bilo koji način podveden pod uticaj da donese nekakvu odluku ili utiče na donošenje nekakve odluke. Da li to znači da treba ovde izvređati članove Visokog saveta sudstva ili Državnog veća tužilaca, koji su upravo te sudije izabrali?Poštovane izabrali?Poštovane kolege, narodni poslanici, mislim da je ova rasprava izašla iz okvira onoga, ne samo ono što podrazumeva dnevni red, već iz okvira onoga što moramo da vodimo računa kada govorimo u ovom Parlamentu.Na kraju želim da istaknem još nešto što mi se čini jako značajno. Kada smo podržali izmene i dopune Zakona koje je predlagač, gospodin narodni poslanik Martinović, poslanik Martinović, predložio i stavljeno je na dnevni red, imali smo jedan motiv, a to je da se poboljša kvalitet rada u sudovima. Da li može neko da ospori činjenicu da postoji veliki broj predsednika sudova koji su uspeli da raspored poslova u sudovima organizuju na najbolji mogući način, koji su uspeli da doprinesu ujednačavanju sudske prakse,

želim da istaknem da ono što izaziva podsmeh kod drugih, za mene izaziva poštovanje, a to je poštovanje za sve one predsednike sudova koji su uspeli sudove da postave na zdrave noge i da sudije u tim sudovima rade posao savesno, odgovorno, profesionalno i nezavisno. Sudija je zavistan samo od zakona. On samo ne može biti nezavisan od zakona. Jedino je zakon ograničenje koje podrazumeva odgovornost sudija, u svemu ostalom je sudija nezavisan.Što se tiče pozivanja da li je nešto ustavno ili nije, o tome će odluku doneti, eventualno, Ustavni sud, a da li će tako biti ili neće videćemo. Gospodin Krasić je izneo svoj stav, za mene on, stručno, izaziva određena, naravno, stručna razmišljanja, ali nisam ni sudija Ustavnog suda, niti imam pravo da ocenjujem bilo šta što podrazumeva da li je nešto ustavno ili nije.U svakom slučaju, moram podsetiti da mi u praksi imamo situacije gde su produženi u mnogim profesijama statusi kada je u pitanju radni vek, i profesorima i lekarima i mnogim drugim. Na to niko nije reagovao.Sada kada smo motivisani da doprinesemo radu i poboljšanju rada pravosuđa, sada se to pitanje postavlja. Naravno, svako ima pravo da to pitanje postavlja, ja to pravo nikom neću uskratiti, ali svi amandmani koji su motivisani na način na koji sam ja to sada izneo očigledno nemaju dobru motivaciju, odnosno ne treba da budu prihvaćeni jer je cilj sasvim suprotan onome što želimo da postignemo.

činjenica, ocena, procena, tumačenja, da i ja uzmem učešće u ovoj raspravi.Prvo, u mnogo čemu bi se ponovio sa uvaženim kolegom Jovanovićem koji je govorio o sudijama, o poštenju, o radu suda, itd, predsednika suda, pa ne bih oduzimao vreme. Ali, ono što posebno mene čudi jeste hrabrost od pojedinih narodnih poslanika 99% predsednika sudova naziva korumpiranim ljudima, da rade nečasne radnje, itd bez ikakvih dokaza, bez ikakvih činjenica da je neko negde u nekom sudu opšte ili posebne nadležnosti uradio neko delo koje je suprotno zakonu ili moralu. To više govori o onima koji to govore, a ne o onima na koje bi trebalo da se odnosi.U Srbiji danas vlada jedno pravilo, a to je da svi znamo da budemo fudbalski selektori i da određujemo taktiku na fudbalskim utakmica i da sudimo i presuđujemo i da određujemo ko je u pravu, a ko nije u pravu kada je u pitanju donošenje neke sudske odluke da li u prvom ili u višem stepenu.Mogu odgovorno da kažem da, pošto sam već više godina član Visokog saveta sudstva, ovde govorimo o predsednicima sudova, da ovaj organ prilikom razmatranja prijava kandidata koje podnose za upražnjena mesta predsednika sudova, vrlo savesno, temeljno, odgovorno razmatra sve te prijave i na osnovu rezultata rada i dosadašnjeg rada kao sudija opredeljuje se koga će od kandidata predložiti Narodnoj skupštini da eventualno bude izabran za predsednika nekog suda.Mogu suda.Mogu da kažem da u dosadašnjoj praksi nije se dešavalo da može da prođe neki kandidat koji iza sebe nema rezultate. Na stranu to što će Narodna skupština u Danu za glasanje odlučiti da li će nekom dati poverenje da upravlja nekim sudom ili ne.Da ne.Da ne zaboravim da kažem, da je na ovaj predlog zakona došlo 33 amandmana, da je predlagač prihvatio samo jedan amandman. Odbor je takođe prihvatio taj jedan amandman, a ostale amandmane je predložio Skupštini da ih ne prihvati.S druge strane, čulo se ovde i mišljenje, tumačenje Poslovnika, Zakona o sudijama, itd, da ovde mora da bude prisutan i neko od Vlade prilikom razmatranja izmena i dopuna ovog zakona. To je osnovno ili namerno nepoznavanje ili stvarno nepoznavanje određenih propisa, odnosno Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije.Svaki narodni poslanik ima pravo da predloži izmene nekog zakona ili da predloži potpuno novi tekst nekog zakona. Takođe, svaki narodni poslanik, pa i moja malenkost, ima pravo da predloži

su čak pominjana i neka imena da se ovaj zakon, odnosno da se izmene i dopune zakona zove imenom Pere, Mike ili Žike. Ja se ne bih upuštao u takve komentare. To je najmanje pravo pravo nekoga da neki predlog zakona naziva imenom nekog sudije ili predsednika suda koji je na toj funkciji ili treba da bude na toj funkciji.Mi smo 2013. godine, kao što je rečeno, pravili novi zakon o sudijama i tada smo ograničili trajanje mandata predsednika sudova na pet godina, ali praksa je pokazala i to je dr Martinović dobro video i mi iz većine smo to prihvatili, da to nije najbolje rešenje. Jednostavno se došlo do zaključka da tim predsednicima sudova treba omogućiti, ako su svojim dosadašnjim radom kao predsednici sudova zaslužili i dali doprinos radu organa na čijem su čelu, da se kandiduju još za jednu funkciju predsednika sudova, ali im istovremeno niko ne garantuje da će biti ponovo izabrani. Rad i rezultati rada će biti merilo da li će neki predsednik suda kome ističe mandat biti ponovo izabran na tu funkciju ili će ga neki dosadašnjim svojim radom, neki od protiv kandidata nadmašiti i taj biti izabran za predsednika suda.Ono suda.Ono što treba, poštovane i uvažene koleginice i kolege poslanici, da znate, u mnogim sudovima nekada i nema kandidata iz tih sudova koji žele ili ocenjuju da su sposobni da budu predsednici sudova, pa se pribegava tome da se iz neposredno viših sudova biraju sudije za predsednike tih nižih sudova. Toliko o tome koliko se trči za funkcijom predsednika sudova.Na kraju, kada se govori o uticaju predsednika sudova.

nijednu tužbu ili žalbu prema određenom sudiji jer to ide sve elektronski, tajnovito itd. tako da bi onaj činovnik koji ubacuje sve predmete u sistem jedva čekao da ga predsednik suda pozove i kaže – tužbu ili žalbu Mike Mikića usmeri prema tom i tom sudu. Pa imao bi ga za večna vremena.Tvrdim da u Srbiji, možete vi da se smejete koliko hoćete, ali to je istina, ne postoji predsednik suda koji ima hrabrost da pozove činovnike i da kaže – taj i taj predmet usmeri prema tom i tom sudu, a vi me argumentovano demantujte, a naročito nemojte molim vas da se smejete i da pričate o pravdi vi koji ste 2009. na 2010. godinu upropastili srpsko pravosuđe.(Radoslav tada.)Tačno, ali uzmite tamo diskusije pa ćete videti ko je za šta i kako pričao.Želite li možda da vam pokažem, pošto čuvam te dopise, imam ih gospodo narodni poslanici…. **Veroljub opštinskih i okružnih odbora nekih partija dolazili neki dopisi sa sledećim tekstom – mišljenja smo ili imamo stav da taj i taj treba biti izabran za sudiju ili da taj i taj ne treba biti izabran za sudiju…Neću partiju da pominjem da se ne uvredite. **Veroljub Da zaključim. Poslanička grupa JS će podržati predlog izmena i dopuna Zakona o sudijama sa prihvaćenim amandmanom i nadam se da će na ovaj način i Narodna skupština dati doprinos da srpsko pravosuđe još bolje radi, još efikasnije radi, još pravičnije radi i da zaboravimo sve rane koje su nam naneli neki koji su tvrdili da istorija počinje od njih.

Gospodine Arsiću, povređen je član 107, koji kaže da je govornik na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo i povredio ga je gospodin Petrović, koji je kada je rekao – nemojte o reformi pravosuđa da pričate vi koji ste ga uništili reformom 2009. godine. Pravilno je morao da kaže – nemojte da pričate vi sa kojima sa 2009. godine Završili smo kolega Šaroviću.Pa, nemojte sada više. Pa, ne možete vi kroz povredu Poslovnika da pričate političke govore.

zaključujemo i sumiramo naše utiske po pitanju člana 1. Iskreno se nadam, od jutros ovo traje.Želeo sam da napomenem da pre svega uvažavam predloge i obrazloženja koja je dao predlagač izmena i dopuna. S druge strane, nisam još uvek ubeđen da oni koji su za to da se obriše ovaj član Predloga zakona znaju tačno šta žele ili bar zbog čega to žele. Nisam siguran i sada možda još samo dve ili tri napomene, pritom, ne mislim na treći krug iste pesme sa onim tamburanjem u prazno, to ćemo sigurno da slušamo i dana i ko zna koliko još puta. Odgovaraćemo već kad bude.Znači ovako, kada neko traži da se obriše član, a pritom daje argument da je ovo rešenje zakasnelo, dakle, ne kaže da je loše, nego da je zakasnelo, pa onda očigledno nama ovde svima kaže – nije protiv njega. Priča protiv njega samo da bi pričao. Mislim da to dovoljno govori na temu o čvrstini argumenata, kada neko ovde raspravlja da li mogu ili ne mogu predsednici suda da utiču na sud ili možda treba da budu potpuno menadžerske funkcije u pitanju. To nije tema.Dakle, hajmo još jednom – pitanje trajanja mandata. A, ako ćemo da pričamo o tome, ali nemojmo danas, apsolutno je nemoguće tretirati sud kao preduzeće, pa uvoditi profesionalne funkcije. Dakle, nije tema, a nema ni šta da se kaže na ovoj sednici sa ovim predlozima ni u tom kontekstu.Šta je cilj? Još jednom, slažem se sa kolegom Jovanovićem, jeste ovde očigledno cilj da se izazove određeni utisak kod ljudi koji ovo gledaju i kada je reč o utisku prema institucijama našim, ali kad je reč o onim praznim pričama, floskulama i političkom marketingu, kome, nažalost, prisustvujemo ovde kad god se neko sa one strane sale javi za reč, ustane i štogod nam ovde kaže.No, ako je kontinuitet u tom postupanju i kontinuitet u rezultatima, pa će onda opet da imaju

reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.Po Poslovniku, narodni poslanik Nemanja Gospodine Arsiću, povređen je član 107. povredili ste član 103. u delu koji kaže da narodni poslanik ima pravo da usmenoukaže na povredu u postupanju predsednika, da treba da navede član Poslovnika koji je povređen i da ima dva minuta da obrazloži. Vi to meni niste dozvolili.Druga stvar, ponovo gospodin Orlić krši dostojanstvo Narodne skupštine. On je rekao, ako niste pažljivo slušali proverite stenogram, da kada god se javi neko sa suprotne strane sale, da dobijamo prazan govor, da dobijamo floskule, tamburanje u prazno itd. Na taj način on je omalovažio sve poslanike koji sede u suprotnom delu skupštinske sale u odnosu na njega i vama je to normalno. vama je to normalno. To onda nije tamburanje u prazno.Da li je to argument u skladu sa prvim članom zakona o kojim amandmanima raspravljamo trenutno? Da li je to pravni argument? Da li je to logički argument? Kakav je to argument? Ili je to omalovažavanje? To je čisto omalovažavanje i vi ste to dozvolili.Maločas ste napravili još jednu krupnu grešku. Tokom svog izlaganja gospodin Neđo Jovanović je poimenično pomenuo sudiju, naveo funkciju, naveo koji je sud, ima i prezime čoveka i rekao – taj dobro radi. Neđo Jovanović kao advokat i kao narodni poslanik iz vladajuće koalicije u skupštinskoj raspravi poimenično određuje koji je sudija dobar, koji nije, koji je predsednik suda dobar, koji nije i vi tvrdite da nema uticaja. Kako će taj predsednik suda suda da se zameri Neđi Jovanoviću ili nekom drugom ili će svi drugi razmišljati – dajte da i mi budemo kooperativni, da i nas na narednoj raspravi pohvali Neđo Jovanović ili neko drugi iz vladajuće koalicije, pa da se možda kvalifikujem za taj drugi mandat? vas kolege, mislim da počinjete polako da preterujete u nekim stvarima,

izmene zakona i ovaj član 1. jača ulogu predsednika sudova. Struka kaže, sudije kažu da je potrebna relativizacija uloge predsednika suda. Takođe, struka kaže da su predsednici sudova glavni instrument uticaja na sudije, odnosno glavni izvor pritisaka na sudije da sude ovako ili onako.Cenim da uvaženi kolega iz JS misli da to nije tako, međutim građani se sa tim ne slažu pošto znaju na koji način predsednici sudova vedre i oblače po sudovima i praktično ovim dobijaju ojačanu poziciju sa koje mogu to da rade i da dobiju političku nagradu od onih koji su na vlasti u vreme kada su oni izabrani za sudije i kada se biraju za sudije.Ono što je bitno je da popravimo stvari, a ne da idemo unazad. Ovo je korak Kao što je poslanik Orlić govorio, kako je sve isto bilo pre ovako, pa i sada, pa kao što se čudimo, pa ne valja ni kako je bilo, ne valja ni kako je sada, još je gore da pravimo korake u pogrešnu stranu, odnosno da činimo situaciju još gorom i otvaramo političkim strankama, odnosno politici još veću mogućnost uticaja na pravosuđe.Znači, da ponovim, struka, sudije, sudska grana vlasti kaže da je ovo pogrešan korak, da je potrebna relativizacija uloga predsednika suda, a ne jačanje. Zbog toga ćemo i glasati protiv ovog zakona. Hvala.

Hvala predsedavajući.Tri sata smo na prvom članu i raspravljamo o nekoliko stvari koje ovaj član menja u postojećem zakonu, to je pre svega mandat predsednika suda koji se sada skraćuje sa pet na četiri godine, ali i mogućnost da može još jednom biti izabran predsednik suda za predsednika istog suda.I ono što nije rečeno i što je moja bojazan, a to je da se izmenama ovog zakona u stvari, jedna nova klasa kategorija sudija stvara, odnosno profesionalni predsednici suda, koji će kad završe četiri plus četiri godine, ako su po volji vlasti izvršne koja ih bira na mesto predsednika suda, neće se tu njihov put završiti i karijera. Oni će otići u drugi sud da tamo budu predsednici sudova, i tako do kraja, do penzije, a pitanje da li i do penzije, jer su ovi sledeći članovi tako nejasno napisani da je ovo možda doživotna funkcija predsednika sudova.Da sam u pravu, poštovane kolege, pročitaću vam rečenicu iz objašnjenja člana koji se menja, koji je napisao predlagač zakona, koji kaže – ograničenje izbora na još jedan mandatni period ne odnosi se na slučaj izbora jednog lica za predsednika drugog suda. Znači, to znači da to lice može biti birano za predsednika drugog suda dva puta. Znači, u nedogled.Jedini uslov, ako se usvoje ove izmene i dopune zakona koji će predsednici sudova morati da ispune, to je da budu odani vladajućoj većini, i to je razlog zašto ova izmena i ceo ovaj zakon ne sme da se prihvati. To je razlog zašto je Društvo sudija reklo – ne može po hitnom postupku, bez javne rasprave, bez mišljenja Visokog saveta sudstva, da se usvoje ovakve izmene. Ali, sve to očigledno nije dovoljno.Ovde postoji jasna namera da se sudovi potpuno stave pod kontrolu. Slažem se sa kolegom Neđom Jovanovićem koji je govori da nije predsednik suda samo prvi među jednakima. On ima velike odgovornosti i nadležnosti, a sada je namera da se stavi pod direktnu kontrolu izvršne vlasti, jer ako ne radite po volji izvršne vlasti nećete biti izabrani ponovo. I zato je ta mogućnost bila ukinuta prethodnim zakonom. Da ne bi mogao predsednik suda u toku svog mandata da se ucenjuje reizborom, da se na njega vrši pritisak, da zastarevaju slučajevi, kao što je slučaj Kariću, Canetu i raznih drugih koje možda i ne znamo, i razni drugi načini manipulacije u radu predsednika sudova.Ovo je korak u nazad. Korak koji dodatno jača uticaj izvršne vlasti na sudsku vlast. Mi imamo ograničenja u našem Ustavu. Imamo ograničenje u našim zakonima i ako hoćete to da menjamo, hajde da pokrenemo tu raspravu.

to otvara vrata da ode u sledeći sud, pa u neki drugi, neki treći i tako do kraja svog života, po svoj prilici. Samo da bude odan vladajućoj stranci.To je još jedan razlog zašto ne treba glasati za ovaj zakon.

Naravno da većina sudova i sudija radi dobro, naravno da većina predsednika sudova savesno radi svoj posao, ali zakoni se generalno bave i odnose upravo na one koji to ne čine ili koji nisu skloni to da rade. Zato je pravo pitanje da li se na ovakav način omogućava da vlast nekad, ne znamo koja, imaginarna vlast preko nekog imaginarnog predsednika suda na taj način kontroliše i utiče na odluke koje sudovi donose? Da, mislim da se omogućava. Praktično je dovoljno da imate jednog predsednika suda, jednog ili dvoje sudija koji su skloni da ga slušaju i vi možete uspostaviti direktnu kontrolu nad nad odlukama koje taj dotični sud donosi.O tome se radi, a nipošto o želji da se generalno postavi dilema i nepoverenje u rad sudova širom Srbije. Znači, većina ljudi radi savesno svoj posao, odgovorno radi svoj posao i treba da imaju našu podršku, ali nažalost kao u svim strukama ima i onih drugih i drugačijih i upravo oni treba da budu oni treba da budu obeshrabreni, a ne podstaknuti o ohrabreni odlukama koje mi donosimo.Zbog toga predlažem kao i većina kolega, rekao i veći deo stručne javnosti da se ovaj predlog zakona ne usvoji, da se ne omogućava ta vrsta reizobra jer će onda zaista predsednici sudova dolaziti u jedan povlašćen položaj u odnosu na svoje kolege. Oni treba da znaju da će se vratiti četiri ili pet godina i imati isti status kao svoje kolege, pa će onda dok obavljaju tu funkciju biti savesniji i manje se truditi da izlaze u susret vlasti, bilo kojoj vlasti, a više da sude po pravdi i da vode računa o pravednoj raspodeli nadležnosti koje su u njihovom delokrugu.Zbog toga mislim da je ovaj predlog loš i voleo bih, zaista nemam nikakvog interesa, niti koristim, voleo bih kada bi predlagač odustao ili barem preispitao još jednom ovo svoje rešenje. Hvala.

Brojni građani Srbije imaju dodirne tačke sa pravosuđem i sve nas treba da zabrine činjenica da preko 80% ljudi ne veruje u pravosuđe. Kod nas čak i brakorazvodna parnica traje više od decenije. Pre neki dan sam čuo da je jedna okončana u Smederevu posle 11 godina i to je ozbiljan problem.Hteo bih da se pozovem na neke moje kolege, prvo kolega Arsić koji kaže da narodni poslanik treba, može i dužan je da ukazuje na određene činjenice. Kolega Đukanović

Nogo** Gospodine Arsiću, molim vas, da li sam ja jedini poslanik koji nema pravo da govori? Upravo obrazlažem zašto smatram da ne bi trebalo prihvatiti ovaj zakon i pozivam se na argumente koje su izneli i drugi poslanici.Kolega Đukanović je sam rekao da i on smatra da ima puno propusta u radu pravosuđa i da mnoga lica koja su morala biti procesuirana i osuđena nisu. Kolega Jovanović je ukazao na značaj predsednika sudova i apsolutno je tačno objasnio položaj i ulogu predsednika sudova u srpskom pravosuđu. Čak je mogao i još više da potencira, mislim da je njihova moć daleko veća nego što je on rekao.Podsetiću vas da smo mi u novembru mesecu izglasali jedan zakon ovde u Narodnoj skupštini, kojim smo uneli određene izmene i reorganizaciju pravosudnih organa po pitanju borbe protiv korupcije, i da je predlog tog zakona potpisao predsednik Vlade koji je takođe ukazao da postoje brojni problemi u radu pravosuđa i da je zato potrebno izvršiti određene promene, jer nije bio zadovoljan radom istih u borbi protiv korupcije koja je veliki problem u ovom društvu. To ukazuje da stanje u pravosuđu nije dobro. I sam kolega Orlić malopre je rekao da vladajuća većina treba da snosi najveću odgovornost za stanje u pravosuđu. To su sve činjenice sa kojima bih se ja složio i koje koristim kao argumentaciju u mom obraćanju.Sad vam postavljam pitanje - kada sve to znamo što ste vi iz vladajuće većine izrekli, kako je moguće da smo zadovoljni radom predsednika tih istih sudova koji su evo sad upravo pri okončanju svojih mandata? Jer, 2013. godine smo donosili jedan zakon, danas menjamo ovaj zakon, a vi nigde ne navodite koji su vas to razlozi u praksi opredelili da mi njima sada možemo da damo još jedan mandat. Imamo upravo ove činjenice, da ljudi koji su izuzetno bitni za rad pravosuđa, kako kaže kolega Jovanović, kreiraju uspeh takvog pravosuđa gde sama vladajuća većina nije zadovoljna stanjem i postupcima. Da ne govorimo o građanima. To je jedan ozbiljan i veliki problem.Ja sam kao narodni poslanik ukazivao upravo na probleme u funkcionisanju pravosuđa koji, evo, ne moraju da imaju veze sa politikom. Da li je, recimo, taj predsednik Trećeg osnovnog suda, koji ima ugovor sa „Pireus bankom“, koji je nadležan za sve sporove „Pireus banke“, koji ima koji ima sudiju… Malopre je kolega Jovanović rekao da on treba da se stara da izađe zakonita odluka iz suda. Ja sam ministarki pravde Neli Kuburović u petak predao CD sa audio snimkom koji dokazuje falsifikat zapisnika koji sudija Grkinjić radi u jednom krivičnom postupku. Gde je tu reakcija? Upravo kao narodni poslanik pokušavam da ukažem da postoje ozbiljni problemi u radu srpskog pravosuđa. Ovaj zakon ne rešava ni jedan problem.Problem problem.Problem sa ovim zakonom je što osnažava ovaj problem, jer predsednici sudova nisu u velikoj većini slučajeva radili dobro svoj posao i to je nešto najblaže što može da se kaže. Neki broj predsednika sudova, naročito onih najznačajnijih, su direktno umešani u razne kriminalne afere.Voleo bih još da dobijem odgovor na jedno vrlo važno pitanje. Pošto ovde ima nekih ljudi koji su izuzetno dobro obavešteni, da li oni znaju kome je odneo

mi se da me je apsolutno neko pogrešno protumačio, a i direktno pomenuo. Zaista molim, pošto nisam ovde neko ko želi niti da se svađa niti prepire, samo bih zaista zamolio kolege, nemojmo da polazimo uvek od toga da su sve sudije lopovi, korumpirani i ne znam kakvi, i da će onda svaki taj predsednik suda biti neko otprilike ko će da bude neki šef mafije u tom sudu, a da će ovi svi morati da rade za njega. To nije normalno razmišljanje. Te ljude mi biramo ovde. To su ljudi koji su završili pravni fakultet, položili pravosudni ispit godinama su bili u struci. Kako je moguće da tako ljude karakterišemo na ružan način i sad kažemo – time što im produžavate, odnosno omogućavate da ponovo budu predsednici suda, time vršite pritisak na njih? Zašto? Ja čak Ja čak tvrdim da se ovim poboljšava rad tog predsednika suda, jer da bi bio ponovo izabran, on će se truditi valjda što bolje da radi.Na kraju krajeva, nismo mi merodavni da ocenjujemo njihov rad, nego postoje institucije kao što je Visoki savet sudstva. Nećete valjda da neko od nas poslanika, a ogroman broj nas ni nema pravni fakultet, ja imam, ali ima kolega koji nemaju, pa ne mislite valjda da su oni kompetentni da ocenjuju da li neki sudija dobro radi ili ne i kakvu je presudu doneo ili nije? Postoje nadležne institucije, tamo se naravno to ocenjuje i to onda nama dolazi ovamo kao predlog. Prema tome, nemojmo da polazimo od toga da su sve sudije loše. Da li je stanje u pravosuđu dobro? Pa nije. Da lije u celom društvu dobro? Pa nije. Ima i dobrih i loših strana, ali ne možemo kompletno pravosuđe ocenjivati kao negativno. To vam je onaj sistem – ako je neki Nikola loš, hajde da mrzimo Svetog Nikolu. To nije normalno ponašanje i zaista bih vas zamolio da tako ne vređamo sudije. Hvala vam.

samo ukoliko sam pogrešno protumačio njegovo izlaganje ili sam uvredljivo govorio o uvaženom kolegi, a ja to nisam uradio, ni jedno ni drugo. Samo sam rekao da se slažem sa tvrdnjom i konstatacijom koju je kolega Đukanović izneo, kao što se slažem i sa konstatacijama koje je opet sada ponovio da je stanje u društvu loše i da je stanje u pravosuđu loše, ali nisam generalizovao stvari, gospodine predsedavajući.Prvo, ne znam kako je on dobio pravo na repliku, jer se meni uskraćuje pravo na repliku kada me vređaju. S druge strane, kako se tumače moje reči da sam ja generalizovao stvari, kada upravo nisam? Ja konkretno imenujem određena lica, tačno imenom i prezimenom, da li su sudije, da li su lica van suda, koji vrše kriminalne radnje i koji su najveći problem srpskog pravosuđa. Pozivam vladajuću većinu, hajte ljudi da se promeni…

Obrazložili ste povredu Poslovnika i nećemo sada o tome. Znači, vi ste rekli da nije kolega Đukanović imao pravo, a ja smatram da jeste jer ste njegovu diskusiju potpuno, da tako kažem, promenili njen smisao.

Dame i gospodo narodni poslanici, javio sam se ja po amandmanima davno, ali sam dočekao ovaj moj amandman da bi uopšte mogao da govorim. Ono što sam govorio, govorio sam o povredama Poslovnika, o zloupotrebama drugih kolega, gospodine koji se javljate, da vam ne pominjem ime da vam ne dam pravo za repliku.

ja tvrdim da je predlagač u pravu i voljan sam čak da razmislim da povučem moj amandman, ali se ovde previše priča kako nešto nije ustavno, a to pričaju oni koji su izabrali neustavno predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Da vas podsetim da je taj predsednik izabran protivustavno i da je to ocenio je to ocenio Ustavni sud koji su oni odabrali 2009. godine. Dakle, i njihova selektirana postava Ustavnog suda je ocenila da njihov predsednik Vrhovnog kasacionog suda nije bio izabran na ustavni način. Zato što je izabran prvo predsednik Vrhovnog kasacionog suda, pa onda sudije. To je, kolege pravnici će se složiti, kao kad bi izabrali predsednika parlamenta, pa onda birali poslanike.

da je nezakonito, protivustavno ovaj predsednik, onaj predsednik. Da vas podsetim, a to kolege starije znaju, to govore oni koji trenutno nisu tu, a koji su bili predsednici Vlade kada su tužioci postavljani odlukom Vlade, i to iz sastava kabineta gospodina Batića.Dakle, nama se dešavalo da Vlada imenuje tužioce od činovnika iz ministarstva Vladana Batića. Predsednik te Vlade danas priča o ustavnosti. Predsednik te Vlade priča o neustavnosti da ovo nije ustavno itd, priča on i pri tome ne štedi članove familije kaže – kad je neko javna ličnost to mora sve da se zna. Pa, ja pitam da li njegova supruga Biserka Živkoviću u Tužilaštvu za ratne zločina

produžiti mandat predsednicima suda oni koji su u Tužilaštvu za ratne zločine stavili bivšu ministarku pravde na meni nepoznat pravni način. Verovatno da bi se sudilo samo onima koji su Srbi i verovatno žele da pojačaju i taj sastav i ništa od toga nije bilo ustavno.Takođe, predsednicima suda i protiv produženja mandata pričaju oni koji su izbacivali ljude iz voza samo zato što govore engleski. O predsednicima suda govore oni oni čiji su koalicioni partneri prodavali imovinu izvesnom Ćopiću, sad to prepisuju nama. O predsednicima sudova pričaju oni koji su dok su bili savezni ministri inostranih poslova prodali zgradu „Ušća“ firmi koja nije bila registrovana kada je konkurs bio objavljen. O predsednicima suda, ja pričam o predsednicima suda, jel vam dato četiri godine, pričaju oni koji su bili majstori tranzicije i predsednici suda koje mi biramo i produžavamo pravo na još jedan mandat treba da znaju da sudska vlast uloži da štiti i kažnjava, treba da štiti nevine, a kažnjava krive, a ovde neki od majstora tranzicije koji su izuzetno krivi, recimo za privatizaciju su upravo oni koje sud treba da kazni. Ovi što su prodali dunavsku industriju „Niš“, a nisu kao pušili. Dakle, njih treba da kazni krive, a da štite nevine i konačno je vreme za to i predsednicima suda ja to upravo preporučujem da u svom narednom mandatu ili u novom mandatu u prvom i u drugom vode računa da sudovi kojim predsedavaju štite nevine, a kažnjavaju krive. Hvala.

Reklamiram član 108. da se o redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine ili predsedavajući.Molim vas, gospodine Arsiću da objasnite kolegi Martinoviću da ne galami non stop kada se javi neko iz Demokratske stranke za reč. Molim vas, da budete isti, da imate iste kriterijume. Vi to obično radite, ali ne znam šta vam je danas. Što dalje i danas to ne poštujete. Hvala.

Prekršen je član 106. i član 109.Ja bih hteo da mi odgovorite s tim u vezi kakve veze sa temom ono što je izlagao prethodni govornik i da obrazložite kako može da se primeni na mene član 109. a na njega recimo ne može, odnosno obrazložite mi zašto ste mi izrekli drugu opomenu? Jer, ja sam isto govorio o predsednicima sudova, baš na identičan način kao uvaženi kolega pre mene.Da li je razlog za vašu današnju nervozu i loše vođenje sednice upravo to što ja pričam, pa vam to možda smeta i imate neke pritiske. Morate da znate ja nemam problema da iznosim neke stvari očigledno kojima ovde mnogima smetaju. Tako da mene nećete moći ućutkati. Kolega Nogo, vi ste dobili opomenu zato što ste rekli – a sada da postavim i jedno pitanje. Kome?

Tako da vas molim imate neka saznanja obavestite republičko javno tužilaštvo. Poslanike ste, možete preko Odbora za pravosuđe

reč?Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite. **Sreto Perić** Dame i gospodo narodni poslanici, pa vreme najbolje precizira da li je neki, odnosno utvrđuje da li je neki zakonski predlog dobar, ili je loš. Mislim da niko od kolega ovde nije sporio predlagaču da predloži ovakva zakon. Mada lično mislim ne bi bilo u suprotnosti ni sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine, naprotiv bilo bi dobro da je ministar pravde danas ovde kada mi govorimo o ovom zakonu.Zbog čega? Pa, ako je uloga predsednika suda važna, a jeste, lično mislim da je uloga ministra pravosuđa izuzetno važna. Na osnovu iznošenja i zapažanja određenih narodnih poslanika, sigurno bi nešto moglo da posluži u praksi ministru pravde. To znači, još jednom kažem, neosporavamo predlagaču da ima ovo pravo. Drugo je pitanje, da li je trebalo ove izmene i dopune predložiti ili nešto drugo. Evo, ja sam ponovo pogledao i podsetio se Zakona o sudijama i da je predlagač predložio da se menja član 6. ovog zakona koji kaže – za štetu koju prouzrokuje sudije nezakonitim ili nepravilnim radom odgovara Republika Srbija.Pa, ako se desi da Republika Srbija isplati tu štetu koju je nesavesnim i nezakonitim radom prouzrokovao sudija onda ona može da traži naknadu od sudije. Ne da može, nego morala bi da traži. Onda bi postalo vidljivo za građane Srbije, odnosno za ljude koji se obraćaju, odnosno stranke koje se obraćaju sudu da postoji i ta sudijska odgovornost, da ne bi sada bio neprecizan, ja moram da kažem. Najveći broj sudija kao i predsednika sudova, odgovorno, kvalifikovano, savesno vrše svoj posao. Da li to svi rade tako? Pa, naravno da ne rade. Sudija je pre svega čovek, pa i drugi greše, a da ne govorim o političkom uticaju kada sudije svesno i namerno greše. Ali, nema tog predstavnika političke vlasti koji bi mogao da utiče na sudiju ili na predsednika suda da donese neku nezakonitu odluku ukoliko bi on morao da snese posledice te nezakonite odluke. Onda bi on rekao, izvinete, ja ne želim tako da postupam. To nama treba.Da je predlagač predložio da se i još neke druge odredbe menjaju, mi bi možda bili spremni da prihvatimo takav predlog. Ali, ovo što je predloženo, mislim da niti će doprineti kvalitetnije pravosuđu niti će doprineti da građani Srbije koji se pojavljuju kao stranke kod sudova pre realizovati neko svoje pravo, imati pravično suđenje i sve ono što je propisano i Ustavom i zakonima vezano za pravosuđe. Odredbe koje se predlažu za promenu su otprilike tri, četvrtine se odnosi na to kada zakon stupa na snagu.Ja slušam sve kolege kada govore o ovome i lično smatram da nema idealnog sistema za izbor sudija i predsednika sudova, čak ni kada bi to radili isključivo struka ili kada je kombinovano kao što imamo u ovom momentu, pa radi i struka i radi Narodna skupština kada se radi o izboru sudija prvi put na mandatni period od tri godine ili kada je u pitanju izbor predsednika predsednika sudova.Bilo je osporavanja narodnim poslanicima što uopšte govore o tome, a verujte mi, ja pažljivo saslušam sve izlagače, sve narodne poslanike koji govore na ovu temu, i neoporedeljujem se da li ću pažnju izjavama ili onome što sam čuo pokloniti više kolegama koji su diplomirani pravnici, ili imaju svoje radno iskustvo vezano za oblast pravosuđa ili imaju svoje radno jer jednostavno, i činjenicom da smo narodni poslanici i imamo pravo da govorimo o svemu što se nalazi na dnevnom redu, ali, je malo čudno objašnjenje jednog narodnog poslanika koji kaže da je ovo više u skladu sa Ustavom, predsednika suda traje četiri godine, a ustavna kategorija je predsednik Vrhovnog kasacionog suda, i tamo je rečeno da njegov mandat traje pet godina i da ne može ponovo biti izabran na tu funkciju.Već je kolega Zoran Krasić obrazložio, nije neustavna činjenica skratiti mandat sa pet na četiri godine, ali produžiti mandat i omogućiti ostalim predsednicima sudova da mogu još jednom, ukupno dva puta biti izabrani na funkciju ili dužnost predsednika suda u istom sudu, dovodi sad u neravnopravan položaj predsednika Vrhovnog kasacionog suda, kao najvišeg najvišeg predstavnika sudske instance u Srbiji. Znači, on može i mora samo jednom da bude biran, a predsednici ostalih sudova u Srbiji mogu da budu izabrani dva puta na tu funkciju.Omogućiti funkciju.Omogućiti predsedniku suda da bude na toj funkciji pet godina, što je bilo do sada, ostaviti mu mogućnost da još jednom bude biran na četiri godine, znači ukupno 9 godina. Pravdati to činjenicom da je potreban kontinuitet, to je za mene apsolutno neprihvatljivo, što znači nekom treba da bude 20 godina da bude predsednik suda da bi naučio, ili to je nejasno. Ako je u Ustavu rečeno da je moguće samo jedan mandat, onda je to trebalo do kraja biti dosledan i sprovesti to do kraja tako.Pokušao sam da pronađem razlog zbog čega ove izmene i dopune nije predložila Vlada. Još jednom kažem, ne sporim da to može svaki narodni poslanik da uradi, ali to ima neki svoj razlog. Činjenica da ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom, Vlada nije htela da uzima na sebe tu odgovornost, pa je onda a inače o izmenama i dopunama ovog zakona na ovakav način se već u stručnoj javnosti govori duže od godinu dana, pa se onda ostavlja mogućnost, odnosno obaveza za narodnog poslanika da on predloži izmene i dopune tog zakona.Mi u ovom momentu nemamo mnogo predsednika sudova koji bi inače, i ispunili su uslove za odlazak u penziju, ali dovoljno da postoji jedan ili dva, zbog kojih se to radi, pa dovodi u sumnju ostali broj poslanika. Naravno, nisu ovim oduševljene ni sudije, ni predsednici nekih sudova, jer ima se, otprilike, u vidu zbog koga se to radi.Naravno, ja mislim da će ovde biti obuhvaćen jedan predsednik suda koji, kada mi ne bi bili principijelni, mogli bi da kažemo da bi mogao da bude predsednik suda doživotno, radi se o jednom osnovnom sudu, osnovni sud u Požegi, gde predsednik suda nema starih nerešenih predmeta, dobro organizuje rad tog suda, zaista radi dobro, ali mi smo principijelni, i svejedno, računamo da je on za tih godina koliko je bio predsednik suda, pomogao, osposobio i još nekog da može da bude isto tako dobar predsednik suda.Postoji jedna narodna izreka koja kaže – bolje je jednom pokazati, nego sto puta kazati. To znači, ako predsednik suda kvalitetno, stručno, savesno i odgovorno obavlja svoju dužnost predsednika suda, on će sigurno imati, odnosno biće takva pozicija prilikom njegovog odlaska u penziju, da neko sledeći može tu funkciju takođe da obavlja na izuzetno dobar i kvalitetan način.Sudijska funkcija prestaje navršenjem radnog veka, osim ako je neko predsednik suda. Ovde postoje zakonske odredbe koje su tačno pobrojale kad prestaje sudijska funkcija i nemoguće je, znači funkcija predsednika suda se izvodi iz toga što je on stalno izabran na sudijsku funkciju.Ona je istekla, on će i dalje nastaviti da obavlja dužnost predsednika suda, samim tim se njemu produžava i funkcija sudije. To je kao kad bi ono što je neko rodio moglo da rodi ono što je njega rodilo.Ako to u prirodi nije moguće, ne trebamo ni ono što možemo da regulišemo zakonom, i vi imate tu neku većinu, i mogli bi danas da donesete odluku, možda danas nije ponedeljak nego da je neki drugi dan, ali to prosto nema smisla, to nije ni od kakvog značaja i nije uopšte od uticaja.Ne postoji nijedan razlog da se ovaj zakon prihvati. On neće dovesti ni do kakvog kvalitetnijeg i bolje rešenja. Za mene je apsolutno neprihvatljivo da zbog kontinuiteta nastavka funkcije predsednika suda treba ovo

ne dovodi ni do kvalitetnijeg i boljeg rešenja u oblasti pravosuđa, a svakako je da je mnogo i loših suđenja, i da ima i loših sudija i da ima dugog čekanja na pravdu. Sve to što je prisutno u našem pravosuđu, ali ovo se neće popraviti tim.

amandmane koje smo podneli na predlog koji je podneo kolega Martinović, govorili smo o tome da je namera koja je evidentna iz svih ovih predloženih izmena, namera koja treba da omogući da se potpuno ozakoni i da se proširi politički uticaj koji se realizuje po rečima sudija, ne po rečima političara, građana, nego po rečima samih sudija koji se primarno realizuje preko predsednika sudova.Sve ankete govore o tome da sudije trpe politički pritisak i sve ankete govore da se to najviše realizuje kroz predsednike sudova, a namera šefa poslaničke grupe je da se duplira mandat, potpuno nesuvislim obrazloženjem da predsednik Vrhovnog kasacionog suda ima mandat od pet godina, a ja vas podsećam daje predsednik Vrhovnog kasacionog suda i ustavna kategorija i da je to predviđeno Ustavom i da ste vi zapravo da predsednike ostalih sudova stavite, odnosno date mogućnost kraćeg mandata, kako bi ustavna kategorija bila poštovana.Naprotiv, vi ste se rugali i funkciji predsednika Vrhovnog kasacionog suda time što će

suprotna nezavisnosti sudstva, suprotna načelu zabrane diskriminacije, suprotna Akcionom planu za poglavlje 23, a predlog izmena kod člana 2. je vrlo moguće suprotan i Ustavu, te razumem namere da upravo ovo predlaže šef poslaničke grupe, a ne Vlada koja prihvata i koja je stala iza ovoga.Dakle, u ovom članu koji je kolega Martinović predložio zapravo govori o tome da funkcija, da mandat sudije prestaje kada se steknu uslovi za starosnu penziju, a zapravo tada ne odu u penziju, ukoliko je predsednik suda, nego da ostane na toj funkciji predsednika suda, dok ne istekne mandat predsednika suda.Moram da vas podsetim da je uslov za izbor na funkciju predsednika suda, vršenje sudijske funkcije. Vršenje sudijske funkcije je starije u odnosu na funkciju predsednika suda. Ne možete biti izabrani za predsednika suda ukoliko niste sudija, je ovo potpuno neverovatno i stavlja u položaj diskriminaciju predsednike sudova kojim već kroz prvi član pokušavate da date veći značaj i da pojačate ulogu i da omogućite dupli mandat, a ovim stavljate i predsednike sudova u povlašćeni položaj u odnosu na kolege sudije, potpuno neverovatno. Argumentacija koja se nalazi u obrazloženju u izmeni ovih zakona je neverovatna. Na sva pitanja koja smo postavili, nismo dobili odgovor.Na osnovu kojih to procena, na osnovu kojih analiza je došlo do ovakvog predloga, na osnovu koje javne rasprave? Zašto po hitnom postupku? Kakve će to negativne posledice trpeti ukoliko se političke namere, da se ozakoni prostor za politički uticaj za predsednike sudova ne ostvari?Dakle, neprihvatljivo je da se privileguju predsednici sudova na uštrb drugih sudija. To je potencijalno suprotno i Ustavu Srbije, članu 21. i to će tek da se otvore novi problemi i nova pitanja ukoliko, nažalost, budete usvojili ovakve izmene. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.

i on kaže, onako kako danas trenutno važi da - sudiji prestaje radni vek kada navrši 65 godina života po sili zakona.Drugi stav izuzetno od stava 1. ovog člana sudiji Vrhovnog kasacionog suda, prestaje radni vek kada navrši 67 godina života po sili zakona.Znači, ako je predlagač želeo da ovom normom koju ovde predlaže, pored funkcije predsednika suda produži i sudijsku funkciju kako je on napisao. On je morao to da napiše taj izuzetak u članu 59, jer ovako ćemo imati dva člana koje su međusobno suprotstavljene. Znači, član 59. kaže – da sudiji prestaje radni vek kada navrši 65 godina po sili zakona tačka i onda nabraja samo jedan izuzetak. Znači, ovako izmena zakona u članu 74. gde se pored produžetka mandata predsednika suda, kada sudija napuni 65 godina produžava i sudijska funkcija nije nezakonit, nije dobro napisan i mora da se promeni, a najbolje je da se obriše. I to je naš predlog da se obriše član 2. Predloga zakona koji je predložio kolega Martinović, jer unosi konfuziju u sam Zakon o sudijama. Napraviće problem kao i član 1, kao i član 3.Želim sad da kažem nešto o tome kako je taj član 59 izgledao. On je do 2013. godine, kada je došla nova vlast, dozvoljavao da sudija ostane eventualno još dve godine na sudijskoj funkciji, po zahtevu predsednika suda i to je o tome odlučivao Visoki savet sudstva.Tada je vladajuća većina 2013. rekla ne. Svi moraju sa 65 godina života i tada još 40 godina radnog staža, svi moraju da idu u penziju, svima mora da se završi radni vek.

sam da ako ova izmena sada prođe, da će u nekoj ne tako dalekoj budućnosti, ukoliko ova vladajuća većina bude funkcionisala i dalje u Srbiji, doći, recimo autentično tumačenje zakona, gde ćemo mi da protumačimo da neko i sa 68 godina, može da bude, recimo, prvi put izabran za predsednika nekog suda. Jer ovde kaže da mu traje mandat do isteka mandata predsednika suda. Ja verujem, pošto očigledno, ova vlast ne može da pronađe nove lojalne korumpirane sudije. Ima ovaj jedan svoj broj koji su bili članovi SNS.

može da bude predsednik jednog suda, jedan mandat, drugi mandat sa 67 godina, recimo osam godina, što je nemoguće, recimo za sudiju Vrhovnog suda, može da bude izabran za neki sledeći sud. Jer to ograničenje ne postoji ni u članu 1. ovog zakon, ni u članu 2. ovog zakona. I da doživotno bude predsednik suda. Stvara se posebna kasta ovim zakonom. Predsednici sudova, ljudi koji treba da budu odani režimu Aleksandra Vučića i da vrše uticaj na sudstvo do kraja njegovog mandata. Ovo je loše. Ovo je posledica očigledno nekog straha. Posledica toga, što oni najodaniji režimu Aleksandra Vučića treba da odu u penziju i ne mogu više da završavaju poslove za njegov režim. Sada im se na silu protivzakonito, nespretno treba produžiti mandat. Da ostanu u sudovima kao sudije i predsednici sudova, u nedogled do kraja života.Zbog svega toga, još jednom ponavljam, povucite ovaj zakon. Ako treba da se razgovara na koji način da se menja stanje u pravosuđu, otvorite javnu raspravu. Uključite i stručnu javnost. Ne ovako bez rasprave po hitnom postupku. Veoma važne izmene da donosimo u parlamentu. Hvala.

citiram, što bi reko jedan poslanik. Postupak osnovi i razlozi za prestanak sudijske funkcije, kao i razlozi za razrešenje o dužnosti predsednika suda uređuju se zakonom. To u prevodu znači – samo zakonom treba da se uredi ovo drugo. Razlozi za prestanak dužnosti predsednika suda.Vidite, u Ustavu se kaže ne funkcija nego dužnost predsednika suda. Doduše, u jednom članu Ustava zbog nabrajanja kaže se i odlučuje o prestanku njihove funkcije, zato što se nabrajaju i predsednici sudova i tužioci. Šta je problem ovog člana drugog predloga zakona? Problem je taj što se ne vidi ono što mora da se vidi, a to je - sudija može biti predsednik suda, ako ima izražene sposobnosti za rukovođenje i za organizaciju posla. Ali, on osnovi mora da ima sudijsku funkciju i to onu stalnu sudijsku funkciju.Stalna sudijska funkcija se garantuje do navršenih 65 godina života. Kada neko od sudija navrši 65 godina života, on je praktično izgubio sudijsku funkciju. On ne može da radi ni ono što je sporedno i što izvire, ili ili što je pripadak sudijske funkcije, a to je dužnost predsednika suda.Moram da ispravim poslanika Đurišića i u članu 59. ono što je napisano do 67 godina i to nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. i to nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. U odredbama Zakona o sudijama, postoji odredba o radnom veku, koja kaže – navršenih 65 godina života ima dodatak po sili zakona. Kada je nešto po sili zakona, onda nema mogućnost za diskreciona odlučivanja i u Zakonu o radu više ne postoji ta odredba, nego se kaže po sili zakona, pa su tamo dali neku mogućnost, ako poslodavac... To ne treba da se meša sa sudijskom funkcijom.U tome se ogleda neustavnost ovog člana, a pogotovo što oni koriste i reč mandat predsednika suda. Predsednik suda nema mandat. Ustav ne zna za reč mandat. Ustav samo, da vam pročitam i to, na period od toliko i toliko godina se bira. Mandat znači vlast, mandat znači naredba, mandat kolokvijalno može da znači i vremenski period.U Ustavu Republike Srbije kod sudijske funkcije ne postoji reč mandat. Mandat postoji samo kod Visokog saveta sudstva, ali to nije organ sudijske vlasti. To je organ koji vrši upravljanje i određena prava i ovlašćenja koja postoje vezano za sudsku granu za sudsku granu vlasti.Koristim ovu raspravu, pre svega, da ovo objasnim, jer sam potpuno siguran da će ovi razlozi koje ja navodim i zbog kojih tvrdim da ovo nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ili udruženje sudija ili neko drugi da iskoristi i da što pre pokrene postupak pred Ustavnim sudom, jer garantujem da ovo tamo mora da podne, a verovatno će i Ustavni sud da pokrene po službenoj dužnosti postupak, jer i kod sudija Ustavnog suda postoji takođe radni vek. Jedan jedini izuzetak koji je Skupština dala Zakonom o Ustavom sudu do okončanja predmeta za koje su zaduženi, a ovde ne, ovde se iz funkcije rukovođenja i poslovođenja sudom izvlači neustavno i produženje stalne sudijske funkcije, iako je navršen radni vek koji je propisan zakonom. To tako ne može.Ovo ne sme da uđe u pravni poredak Republike Srbije. Ja ne želim da diskutujem da li je prava granica 65, možda je i 67 prava granica, ali to treba da se uredi zakonom na jedan drugi način. Dokle postoje ove odredbe koje govore o radnom veku navršenih 65 godina, one se primenjuju na predsednike sudova, one se primenjuju i na sudije Vrhovnog kasacionog suda, nezavisno od toga što ste vi stavili onaj izuzetak koji je očigledno neustavan.Moram da vam skrenem pažnju, Vrhovni savet sudstva je uvek dužan kada neko od sudija navrši 65 godina da obavesti Narodnu skupštinu da su se stekli uslovi za prestanak sudijske funkcije. Funkcija predsednika suda ne postoji. Postoji samo dužnost. Kada vi nekoga određujete za vršioca dužnosti predsednika suda, vi ga ne određujete za vršioca funkcije predsednika suda, nego vršioca dužnosti.Imamo sudova gde predsednici sudova učestvuju u suđenju i vrše sudijsku funkciju i imamo velike sudove sa velikim brojem sudija gde predsednici sudova ne vrše sudijsku funkciju, osim kada treba da se obezbedi u nekom pojedinačnom postupku fer i pravično suđenje, poput odluke o izuzeću sudija ili neke druge stvari, ali to je potpuno nešto drugo.Ako bi radni vek za predsednika suda bio drugačiji od radnog veka za sudiju, budite sigurni da je to u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.